Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Възобновявам заседанието и давам думата на някой от вносителите да направи изложение на въпросите. Господин Чолаков е за процедура, първо.

БНТ 1. Има ли обратно становище? Не виждам. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Радомир Чолаков

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене към Вас. Аз тази процедура я заявих преди обявената почивка, за да можем да обърнем внимание на чл. 44, ал. 4, където е казано, че председателят на Народното събрание се запознава с документите, които са внесени, и ги съобщава в залата, и когато става въпрос за обсъждане на документи с класифицирана информация, не се подлага на гласуване закритото заседание. Аз не знам Вие дали направихте такова съобщение, че сте проверили и че няма такива документи или има такива документи. Затова, господин Председател, според мен в тази ситуация на множество кризи, към които добавихте и политическите кризи, ние вече имаме политическа криза. С дребни хитрувания няма да можем да преодолеем каквато и да е сериозна тема тук в тази зала. Обръщам се към Вас с огромна молба без хитрувания да вървим по реда на нещата, защото в публичното пространство, а и в контактите ни с нашите международни партньори, има едни твърдения, за които самите ние бихме искали да чуем дали има нещо, което може да ги доказва, или да ги опровергае. За това ставаше въпрос, а и внесеното предложение – аз не съм говорил с колегите, а най-вероятно се има нещо предвид, когато е казано да бъде закрито заседанието. Благодаря Ви. благодаря Ви, господин Карадайъ, но мисля, че го уточних. Добре, още една процедура и след това е господин Йорданов за изложение на въпроса.

точно. Уважаеми господин Председател, чета: „Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, умишлено ги води във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години, както и с лишаване от права.“ Колеги, уважаеми господин Председател, днешното изслушване на външния министър – госпожа Генчовска, имаше за предмет да установи дали има извършено престъпление по чл. 103 от държавни служители, които, имайки пълномощия пред чуждо правителство, са ги водили във вреда на Републиката. Вие забранихте заседанието заседанието да бъде закрито, с което умишлено ограничихте правата на външния министър да информира народното представителство за факти, които биха могли да докажат точно това – престъпление по чл. 103,

Това, което има да каже госпожа Генчовска, ще го каже в съкратен вид, но ние ще го научим в пълния му вид. Нямаше никакъв смисъл да правите този цирк и да се опитва мнозинството да прикрива факти, които така или иначе обществото ще ги научи.

„Не се чува.“) Казах, че благодаря на председателя, че ми даде думата и благодаря на бившите ни партньори от ПП, ДБ и БСП, че направиха това, което направиха, за да се излъчва по БНТ по начина, по който се излъчва, по темата, по която говорим. темата е, че по присъединяването на Северна Македония – в процеса на преговори за присъединяването на Северна Македония, бе оказан натиск върху българското правителство и министър-председателят си е позволявал да поема ангажименти или да говори, поемайки ангажименти. Говоря за министър-председателя, а не за външната му съветничка Весела Чернева. Вие знаете, предполагам знаете, че целият напън, който правите, знаете, че Ви е пуснато и тази паметна бележка, която е с ранг на официален документ и е с гриф „Секретно“, да не става достояние. Но както казаха колегите от другата част на залата, всеки един депутат ще я види, това заседание закрито или открито, но така или иначе съдържанието ще излезе. По-забавното е, че заради това, заради което не искате заседанието да е закрито, има нещо, което обаче е открито. След тази среща и Вие дори сега ще разберете какво е съдържанието вътре на тази бележка, което не искате да знаете, просто защото ще изчета нещо, което е открито. За мое огромно удоволствие то е написано от

въпросната госпожица – все още, е изпратила копие до госпожа Елена Кирева – началник на политическия кабинет на министърката на външните работи, и до заместник-министъра на вътрешните работи – Васил Георгиев, както и до господин Димитър Стоянов – главен секретар на Президента на Република България, в която е казала следното:

от проведена среща на заместник-министъра на външните работи Васил Георгиев и – слушайте – комисаря по съседство и разширяване на Европейския съюз Оливер Вархеи, на 31 март тази година.“ Значи от тази записка, без човек да е някаква безкрайно интелигентна личност разбира, че срещата е била между Оливер Вархеи и заместник-министъра на външните работи на 31 март тази година. Бих искал да направя следните уточнения: правя уточнения и сега за съдържанието на записката:

от съдържащите се в паметната бележка относно срещата на комисар Вархеи твърдения за съществуване на договорка, за която ръководството на Министерството на външните работи не е уведомено.“ След като тази среща се състоя, ние бяхме в меден месец с ПП-тата и аз бях в Министерския съвет на някаква среща. Тук разказвам нещо, което не е класифицирана информация, защото се случи на мен. Министър-председателят беше бесен, защото паметната бележка бе изпратена до президента и до 10 посланика, може би – забравих, че министърката ще каже до колко посланици. Изчете ми я на глас той

проксито му Весела Чернева! Така че, колеги, като стигнем до закритата част, защото има класифицирана информация, тогава човекът, който все още стои зад мен, трябва задължително да закрие заседанието, иначе ще наруши закона. (Ръкопляскания от Госпожо Министър, заповядайте, имате десет минути за изложение. Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Има ясна разлика между стратегически и политически проблеми. Важното в момента е как да запазим широкия национален консенсус по отношение позицията на България в отношенията с

Външно министерство алармира, че в рамките на процеса Република Северна Македония ще продължи да следва няколко основни линии на поведение: ще продължи да разчита предимно на външния натиск; ще демонстрира конструктивност и ще отправя множество обещания; ще търси неформални отстъпки и създаване на прецеденти; ще се стреми да разделя българските институции по темата Северна Македония, като търси начин да се ангажира само с отделни български представители, с цел да изолира от процеса българските институции с експертиза по темата, и така да отслабва българската позиция, а при възможност и да постига някакъв пробив в нея; ще се опитва да управлява процеса чрез използване на времевата рамка, а именно рязко ускоряване интензивността на диалога или неговото изкуствено забавяне, с цел да управлява времето за взимане на решение както на своите собствени, така и на тези в България. Именно това поведение наблюдавахме през последните пет месеца, за съжаление. Предупредихме всички членове на КСНС какво ще се случи и това се случи. Когато поех поста министър на външните работи, по време на първата ми среща с министъра на външните работи на Република Северна Македония, първото ми изречение беше към него: „Господин Министър, комуникирайте само с мен.“ За съжаление, това не се случи. Представителите на Република Северна Македония продължиха да търсят контакти у нас извън Външно министерство с цел постигане на пробив основно с цел премахване на ключовото българско искане – това за механизъм за проследяване изпълнението на Договора от 2017 г. в преговорната рамка на ЕС с Република както и по отношение на референцията към така наречения македонски език. Тук трябваше да имам референция и текст към

Прескачам тази част… Колеги, когато се мотивира едно искане за закрито заседание, трябва да се изложи защо то трябва да е закрито. Тишина! Чухте ли в мотивирането някъде, че ще се обсъждат документи с класифицирана информация? (Силен шум и реплики.) Не току-що, а в мотивирането? Не чухте! Затова беше подложено на гласуване, защото не е по т. 2, а е по т. 1 и залата отхвърли по т. 1. Това е.

Не е мотивирано там, че ще се обсъждат документи с класифицирана информация. Няма такава мотивировка. Това е. Госпожо Министър, заповядайте, имате думата да продължите с изложението си. Тогава, ако искате, можем да преустановим това изслушване и тогава, при следващо направено искане, вече може да изложите мотиви

На един следващ етап от този процес, който прескачам по очевадни причини, на 5 април тази година външнополитическият съветник на премиера изпрати свой проект на актуализация на Рамковата позиция. Съдържанието му обаче по-скоро предполага ревизия на българската национална позиция. В тази нова рамкова позиция – проект, не фигурира българската позиция по така наречения македонски език. Изискването на европейски гаранции по отношение изпълнение на Договора от 2017 г. става несъстоятелно. На практика в този проект са обединени частични идеи на Външно министерство за прилагане на двустранния договор, но без да има има ясен механизъм в преговорната рамка за изпълнение на Договора. Външно министерство прецени, че няма как да има бележки по документ, който изначално и цялостно е погрешен, и го отхвърли като възможност. Успоредно с това, отчитахме по-висока активност в международен план, за която вече бяхме информирани от контактите си с външни фактори. Това създаваше огромни трудности за консолидиране на българската стратегия и тактика в преговорния процес, за намиране на решения, отстояващи в най висока степен националния интерес. Основният проблем от тази неблагоприятна ситуация бе, че докато Министерството на външните работи се опитваше да преговаря, от другаде се създаваше впечатление, че България може да се съгласи на по-малко, че е готова на отстъпки, че Външно министерство не е важно и няма смисъл да се разговаря с него. (Реплики.) Ще се съгласите, че така не е възможно да се отстояват националните позиции. В началото на месец май Министерството започна да води разговори вече без налагане на ограничения и намеса и в изключително кратък срок беше постигнат съществен напредък. Тоест за по-малко от месец. Съществуват четири теми, по които е необходимо да се отчете прогрес, за да бъдат защитени българските интереси – това са: изпълнение на Договора от 2017 включване на българите в Конституцията на Република Северна Македония; запазване на българската позиция по въпроса за езика на съседната държава; и включването на гаранции по всички тези въпроси в преговорната рамка на Европейския съюз с Република Северна Македония. Мога да Ви информирам всъщност за прогреса благодарение на усилията на екипа на Външно министерство в последните по малко от 30 дни, ако позволите, защото мисля, че е важно, тъй като наистина това е доказателство за професионализма на българската дипломация. Тя не се влияе

По въпросите относно етапа на преговори с Република Северна Македония и европейските партньори. През средата на месец май с представителите на Скопие беше постигнат значителен напредък по Проект на двустранен протокол от предстоящото заседание на съвместната Междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за добросъседство 2017 г. Проектът за протокол отчита извършеното досега и се поставят политически цели за изпълнение за следващ период. Важно е да се отбележи, че съдържанието на Проекта за протокол като цяло отразява всички теми, залегнали в Рамковата позиция и декларацията на Народното събрание от 2019 г., но предполага различен подход по отношение на времевата рамка. По отношение на българите в Конституцията на Република В периода месеците април и май тази година, благодарение на усилията и ясните позиции на Външно министерство, напълно отпадна настояването на Скопие включването на българите в Конституцията да се случи едва преди края на присъединителните преговори на Северна Понастоящем се обсъждат няколко варианта, като най-благоприятният за България е автоматизъм, включване на българите в Конституцията като условие, преди да започне целият преговорен процес, след което да започнат междуправителствените конференции. На този етап този въпрос изисква изцяло политическо решение, което излиза извън рамките на Външно министерство. По запазване на българската позиция за езика. Ключово е България да запази позицията си, че не приема и няма да приеме експлицитно или имплицитно съществуването на така наречения македонски език в етнически и исторически контекст. Заключението, което можем да направим след проведените към момента разговори с всички държави – членки на Европейския съюз, е, че те не са в състояние да се ангажират да приемат тази позиция като своя. това опира до политическо решение, което излиза извън рамките на Външно министерство. По гаранциите в преговорната рамка – гарантиране изпълнението на договора. В резултат на засилената активност на екипа на Външно министерство в края на месец май и началото на месец юни Председателството предложи по своя инициатива следните гаранции в преговорната рамка и пое ангажимент да лобира пред останалите държави членки след тяхното приемане в Съвета, тоест гарантиране изпълнение на Договора от 2017 г. Какво включват? Въвеждане на изискване Европейската комисия да докладва на всяка регулярна междуправителствена конференция на Европейския съюз Република Северна Македония за изпълнение на Договор за добросъседство и двустранния протокол по чл. 12, като съгласно механизмите на Европейския съюз България ще има думата при подготовка на общата позиция на Съвета на ЕС. Уреждане на въпроса за включване на българите в Конституцията, по отношение на който, както вече казах, трябва да бъде взето политическо решение извън рамките на Външно министерство. Въвеждане на изискване Република Северна Македония да представи, а Съветът да одобри План за действие и правата на общностите на нейната територия. Този план за действие също ще бъде след показателите за откриване на клъстер, основополагащи принципи. Без този клъстер всъщност никоя преговорна глава не може да бъде отворена. Изпълнението му впоследствие ще залегне в междинен показател в рамките на клъстера. Поради тази причина в Проекта на двустранен протокол по чл. 12 от Договора от 2017 г. България е предложила пакет от мерки, отнасящи се изрично до правата на българите, тоест в преговорната рамка ще има механизъм, който гарантира правата на българите в Република Както казах вече, въпросът за референцията към така наречения македонски език на този етап остава отворен. Съвсем накратко беше информацията, свързана с постигнатото от Външно министерство в рамките на по-малко от месец.

Правя едно процедурно предложение, тъй като вече стана ясно току-що, министърът на външните работи госпожа Генчовска засегна документи, които са с гриф „Секретно“, по които Ви уверявам, че ние ще имаме въпроси и че ще искаме да получим разяснения, и тъй като, от друга страна, вече в досегашното открито заседание българската общественост разбра чрез обществените медии, че очевидно са налице индикации за двойствена политика, касателно Република Македония, българската общественост научи важното, което я интересува нея, което я вълнува. Сега считам, че е време, господин Председател, ние, народните представители, да научим съществено важното, поради което моля да подложим на гласуване продължаването оттук нататък на това заседание да бъде закрито, където ние, народните представители, да можем да зададем конкретни свои въпроси по документите, които засегна

Благодаря, господин Председател. Объркан съм вече от процедурите. ВЪЗРАЖДАНЕ първо искаха българските граждани да видят този дебат по медиите, той да е открит, после се присъединиха към ГЕРБ, ДПС и част

Колеги, това е безсмислено губене на пленарно време с всички тези процедури. Заповядайте, господин Балабанов. СТАНИСЛАВ БАЛАБАНОВ (ИТН): Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене към Вас. Не позволявайте от тази трибуна да говорят хора, които видимо не четат Правилника на това Народно събрание и не спазват законите. Защо го казвам?

ако се прочетат публично пред всички, госпожа Генчовска ще бъде подложена на разследване от всичките законови институции. Ние нямаме против да се прочетат, но Вие ще нарушите закона по този начин. Законът е, когато има такива неща, те да се случват на закрито заседание – нещо, което днес

Националното предателство е вече факт в публичното пространство, трябва да го докажем с документи на закрито заседание, защото, господин Председател, всички тези народни представители са български граждани, а актуализацията на бюджета така или иначе ще се случи

Уважаеми господин Председател, процедурата и на господин Петров, и на господин Балабанов, който се пусна по пързалката, която министър на ИТН,

Македония не била по-важна от България. Господин Председател, трябва в този случай да правите забележка, защото Македония е България, Мизия е България, Тракия е България, Добруджа е България и когато говорим за Македония, говорим за милиони българи, говорим за българския национален интерес и не бива, и не трябва тук да изпадаме в ситуация, в каквато за последно това Народно събрание е изпаднало през 1946 г., когато от тази трибуна Георги Димитров чете декларация, с която признава македонския език, признава македонска нация и извършва едно от най-големите крупни национални предателства. Преди малко чухме в изложението на госпожа Генчовска нещо, за което ние ще питаме след малко по отношение на македонския език. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Ако приемем, че той знае какво ще става в бъдещето и Вие допускате това за водене в това заседание, което няма нищо общо със съдържанието на заседанието, моля Ви да му позволите да каже числата от тотото (смях от

Господин Председател, уважаеми колеги! Без излишна доза емоция се обръщам към Вас, господин Председател! Аз разбирам Вие в каква ситуацията сте. Да, председател сте на Народното събрание, пръв сте сред равни, но все пак изпълнявате и някаква политическа повеля,

да направите така, че госпожа Генчовска всъщност да ни запознае с това, което е дошла да направи: да видим всъщност имаме ли начело на държавата национален предател или не? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: като българин, като човек, който уважавам, и смятам, че колкото и време да остава на този парламент, колкото и време Вие да сте на този пост, някак си вътрешно морално сте длъжен да го направите, просто заради всички българи, а не заради някаква политическа партия. Благодаря Ви.

В мотивирането никъде не е имало, че ще разглеждаме, обсъждаме документи. (Шум и реплики.) Вижте, ако искате да чуем нещо в рамките на изслушването, ще трябва да преминем към задаването на въпроси. Иначе, просто се губи смисълът и от изслушването, а може би и от цялото заседание, ако то преминава изцяло в процедури. Аз, разбира се, ще Ви дам думата за процедура – нямам основание да не го правя, но

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Многократно беше отбелязано от всички преждеговоривши, които оспорваха Вашето становище затова дали заседанието да е открито, или закрито, дали ще се изнесе информация, която в момента се намира в Секретното деловодство на Народното събрание, и част от народните представители вече са се запознали с нея. господин Председател, ако някоя от парламентарните групи, например нашата парламентарна група, поиска в своя въпрос отговор от министър Генчовска, който съдържа класифицирана информация, как ще постъпите, господин Председател? Ще закриете ли заседанието, или ще продължим в открито такова? Разбира се, този въпрос вероятно за Вас е с повишена трудност. Затова отсега Ви казвам, че когато дойде редът на нашата парламентарна група да задава въпрос, той със сигурност ще бъде свързан с информацията, която се намира в Секретното деловодство на Народното събрание. Ако искате отново да не изпаднете в неудобната ситуация да не знаете в каква процедура сме – на открито, на закрито заседание, гласувано ли е, не е ли, медиите трябва ли да бъдат вътре, трябва ли да се предава пряко по телевизията, отново се обръщам към Вас и правя нова процедура да закрием още сега заседанието, защото нашите въпроси са свързани с информацията, която се намира в Деловодството на Народното събрание и Вие не можете да ни забраните да ги задаваме. В този смисъл правя процедурно предложение, преди да започнат въпросите на парламентарните групи отново, за пореден път,

Господин Председател, много добре осъзнавате в момента, че има закон в тази държава, закон, който всички ние трябва да спазваме. В Деловодството на Народното събрание са входирани документи със секретно съдържание. Министър Генчовска е тук, за да прочете тези документи в закрита част от заседанието. Ако го направи пред камерите, Вие нарушавате този закон. А Вие сте пръв сред равни, но сте председател на това Народно събрание. Готов ли сте да носите цялата политическа и наказателна отговорност, ако дадете възможност това да се прочете пред камерите, защото Вие ще нарушите закона, не министър Генчовска?! Министър Генчовска е тук, за да ни запознае с факти. И понеже, господин Председател, ако сложим на везната нещата, от едната страна стоят фактите, истината, българската история и министърът на външните работи, която иска да запознае всички нас с истината. Ние сме български граждани. Вие сте българин. А от другата страна, от сутринта Вие и и парламентарната Ви група стоите и правите всичко възможно да нарушите всички закони в тази държава, само и само днес да не запознаем нашите колеги – всички са българи в тази зала, включително и журналистите, с истината, такава, каквато е. Моля Ви, спазете закона! Призовавам! Тук в момента всички гледат, и журналистите. Мислите ли, че едни такива действия няма да Ви костват поста като председател на този парламент?! Спазете закона, моля Ви! Искаме да Ви предпазим, за да не ставате за смях.

че госпожа Генчовска няма нищо тайно, което да ни каже, и това е един опит просто да се хвърля прах в очите на хората. И много Ви моля, господин Председател, искам да Ви прочета една дума: парлама – означава безсмислени действия, които скриват нещо друго. Не превръщайте българския парламент в една парлама от лъжи!

Първата част – гласуването, включването в Програмата на настоящата точка беше закрито заседание. Вие дадохте прекъсване – пет минути почивка, народните представители излязоха, медиите излязоха, камерите бяха закрити. След това в закритата част на заседанието, господин Председател, Вие допуснахте едно гласуване, което обърна и стана открито заседание. Обаче, господин Председател, Вие, давайки тази възможност – ще Ви прочета Правилника какво казва. Надявам се втори път да не го нарушим в рамките на днешния ден, тоест Вие да не го нарушите. „Член 44. Заседанията на Народното събрание са закрити когато – т. 2, се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация.“ И в ал. 4 казва: „Случаите по т. 1 и 2 заседанието е закрито, без това да се обсъжда и гласува.“ Явно стана от изложението на министъра на външните работи, че има секретна част. Аз се притеснявам, че Вие искате да скриете някаква истина от народните представители. Вие преди малко се обърнахте към народните представители и казахте: ще се съобразявате какви въпроси да задавате. Това е недопустимо, господин Председател, именно от Вашето място да се изричат тези думи! Народният представител има право да задава всякакви въпроси, особено когато това касае българския национален интерес. Затова, господин Председател, не се вкарвайте в ситуация, в която карате народни представители да нарушават закона. Има секретни документи, има грифове, които трябва да бъдат изнесени, документи от външния министър, които са с гриф „Секретно“, колеги. Нека да преминем в закрита част на заседанието, за да се запознаем каква политика е водена от нашето правителство – явно двойна. Чуваме сигнал от министъра на външните работи, че от министър-председателя и от неговия политически кабинет се води една политика по отношение на Северна Македония, и друга, която е с мандат на решение на Народното събрание – от Външно министерство. Нека да закрием заседанието и да продължим нататък. След това вече всеки може да си носи своята отговорност, когато е запознат с всички факти и обстоятелства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Иванов. За процедура Костадин Ангелов, Георги Свиленски и Андрей Гюров. Господин Свиленски, искате ли преди професор Ангелов? Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Вземам процедура, тъй като виждам, че явно волята на Народното събрание да се приемат и да се разглеждат бюджетите не е на необходимото ниво. И понеже това заседание се предава директно и по Канал 1, и по БНТ 2, предлагам процедура за удължаване на работното време до приемане на трите бюджета днес, за да видят българските граждани (ръкопляскания тази зала да се работи в интерес на техните интереси или иска да правим процедури по начина на водене до 14,00 ч., и след това да си тръгнем. Процедурата ми е удължаване на работното време до приемане на трите бюджета днес. Благодаря Ви. Благодаря, господин Свиленски. Предложението на Георги Свиленски е днешното заседание да продължи до приключване на точка четвърта включително от Програмата. Обратно становище има ли?

подлагате на гласуване по реда на всички постъпили процедури. Господин Петров от ВЪЗРАЖДАНЕ беше пръв, моля да спазвате реда, а не на господин Свиленски, само защото е от Коалицията, да му давате първо ред. Това е забележка към Вас. към Вас. Второто нещо, предлагам на днешното заседание, за да бъдем конструктивни, да чуем всички аргументи, тъй като има достатъчно много аргументи и по Закона за изменение и допълнение на Закона за държавното обществено осигуряване, и Закона за изменение и допълнение на Националната здравноосигурителна каса, на бюджета имам предвид, предвид, само тези два бюджета да бъдат днес, а утре да бъде държавният бюджет, за да ни стигне времето. (Възгласи Някое друго процедурно предложение във връзка с удължаване на заседанието? Няма.

Господин Председател, ако имате нужда от почивка, някой друг да води. Но Вие допускате вече поредно поредно грубо нарушаване на Правилника ни. Моля, отворете Правилника и прочетете по какъв ред се гласуват постъпилите процедурни предложения. По-отдалеченото

моля Ви, помислете пак и така, както миналата седмица се наложи да се извините на пленарната зала, защото обявихте своето грешно решение във връзка с гласуване за меродавно, ще Ви се наложи да го направите и днес.

Така че искам да помоля, господин Председател, да изкарате на таблото резултатите от гласуването, за да може камерите хубаво да покажат резултата от гласуването и да покажат ето тази редичка на бившите ни коалиционни партньори, които гласуваха против. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ангов.

Февруари само гласувахме бюджетите в различни дни – гласувахме бюджета за НЗОК и бюджета за ДОО в един ден, а държавния бюджет го гласувахме в друг ден. Така беше и актуализацията на бюджета миналата година. Нека не Ви напомням това нещо. Явно искате да претупате трите бюджета, но аз съм отговорен човек и подлагам на гласуване бюджетите да бъдат разделени

което е днешното заседание да се удължи до приключване на т. 3 от дневния ред ред – това означава изслушването, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Здравната каса. Това е предложението на Любомир Каримански. Гласували

Програмата. Да се върнем към изслушването. Въпрос от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Няма други предложения за гласуване.

Уважаеми господин Председател, на всички стана ясно, че се опитвате с процедурни хватки да заглушите едно извършено национално предателство. Лично аз исках да разбера от тази трибуна какви са тези осем точки, които министър-председателят или негов представител е обещал като ангажименти на българската държава към еврокомисаря по разширяването на Европейския съюз и да разберем в тези осем точки извършено ли е национално предателство, или не е извършено национално предателство.

това да бъде закрито заседание, за да може, когато задаваме въпросите на госпожа Генчовска какво пише в т. 4 от осемте точки, какво е казал министър-председателят Петков, тя да излезе тук и да го прочете, а не Вие да се опитвате да криете националното предателство на Вашия партиен лидер. До днес, господин Председател, лично аз Ви уважавах. От този ден нататък Вие нямате авторитета на председател на Народното събрание и според мен трябва да си тръгнете от този пост. (Ръкопляскания от Това ми го казахте и миналата седмица, така че ще Ви чакам и другата седмица, освен ако, разбира се, не сте ми гласували оставката дотогава. Заповядайте, господин Гюров, за процедура. Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас – да прекъсвате подобни излияния тук

и това е обидно за българския народ. Видяхме защо е този спектакъл. Хората, ако искат да гледат, могат да платят 78 стотинки да продължават да си го гледат. (Ръкопляскания и и губим дневния ред на българския парламент, губим времето на българските граждани и нарушаваме програмата на БНТ. Защо? За да гледаме евтини сценарии и сценки, които очевидно нямат никаква друга роля освен да отклоняват дневния ред на обществото от това, което засяга българските граждани и българския бизнес, а именно приемането на държавните бюджети. И това се видя от всички действия тук, Промяната“.) Затова, моля да се върнем към изслушването, където взехме решение това да бъде открито, за да могат да видят всички български граждани, че няма нищо скрито, няма покрито и да се спрат да се правят инсинуации за това какви преговори са се водили, за да се чуят фактите от всички действия на премиера и пресконференции за това какво се случва, каква е процедурата оттук нататък и докъде сме стигнали в преговорния процес. Благодаря. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Господин Председател, по начина на водене. Току-що разбрахме от господин Гюров, явно и Вие, подвластен на тази теза, че разумните, съвестните, умните, красивите, почтените са тези, на които им е позволено да нарушават Конституцията, да нарушават законите на страната, да нарушават Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Господин Председател, ще Ви помоля да прекъснете с нарушаването на Правилника. А иначе онзи въпрос, който Вие поставихте – дали има 80 души, които искат Вашата оставка, правя процедурно предложение, може да го проверите в залата с поименно запитване на всички народни представители и ще получите отговора на този въпрос. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Карадайъ. Отговорът на този въпрос може да получим в Деловодството на Народното събрание. Госпожа Корчева за въпрос към министър Генчовска. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема министър Генчовска! Госпожо Генчовска, от това, което изложихте, оставам с едно неприятно впечатление, че се прави пошъл опит за профанизация и интригантстване на гърба на външнополитическия процес. Намирам това за грозно и неприемливо, колеги. От работата ни с Вас като министър на външните работи ние винаги сме оставали с впечатлението, че Вие и институцията, която ръководите, сте неизменна и абсолютно ключова част от външната политика на България по отношение на Република Северна Македония. За този кратък период, откакто Вие сте министър, много работа беше свършена от Вас и от Вашето ведомство, госпожо Генчовска. Вие и членове на Вашия екип бяхте важна част от делегациите, основната координация на българската работа по казуса с Република Северна Македония минава през Вас. Комисарят Вархеи беше неколкократно на посещение при Вас и доколкото сте ни казвала в рамките на Комисията по външна политика, госпожо Генчовска, работата Ви с него е била продуктивна продуктивна и основана на експертиза. От излаганите доскоро от Вас данни за мен само се препотвърждаваше фактът, че Вие и Вашият екип сте неизменна част от процеса на комуникация и работа по външнополитическата тема, за която говорим, и че премиерът е разчитал на Вас и Вашата подкрепа и експертиза, което е нормалното. Госпожо Министър, не знам кой какви грами Ви е писал и пращал, но Вие сама знаете колко пъти господин Петков изрази позицията на България и препотвърди, че тя е непроменена и отстояваме формирания от рамковата позиция договор от 2017 г. интерес. Госпожо Генчовска, въпросът ми към Вас е: има ли някакви конкретни решения, излезли от така наречените документи, които цитирахте преди малко или не? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Корчева. Заповядайте за отговор, госпожо Министър.

може би не сте слушали внимателно моето изложение, защото в началото аз казах, че има ясна разлика между стратегически и политически въпроси. Моето изложение беше базирано изцяло на това, което Външното министерство е свършило или не е допуснато да бъде свършено през последните шест месеца. Няма как да Ви кажа какви решения са взети на база на грама, не говорим за грами, говорим за паметни бележки, защото самата паметна бележка е с гриф, така че ако искате да Ви кажа, трябва да има закрита сесия, за да мога да цитирам паметната бележка.

с това какво Външното министерство е свършило, след като преди месец беше оставено наистина само – само, както е редно, на експертно ниво да води разговори с екипа на Република Северна Македония, както и с нашите партньори от Европейския съюз. Аз Ви запознах какво е свършено за краткото време, за краткото време, откакто вече беше ясно заявено от министър председателя, че разчита на Външно, това беше преди един месец, преди един месец

Въпросът на госпожа Корчева касае документ, който е с гриф. Няма как да отговоря на този въпрос, защото там не говорим за решение,

Господин Председател, госпожо Министър, колеги! Вие на Консултативен съвет, аз си спомням малко след Консултативен съвет, на едно изслушване тук в тази зала, помолих и предупредих министър-председателя да не влиза в играта, така да се каже, на Република Северна Македония и да не допуска разделяне и водене на някаква различна от постигнатата досега, като надявах се на национално съгласие – политика, защото това беше видимо според мен и не за кой знае колко големите специалисти по външна политика, че това пречи на България, пречи на преговорите и пречи на България да постигне това, което можеше да постигне до този момент, ако я нямаше тази двойствена политика. Разбирам, че няма как ди ми отговорите какво има като предложено от страна на министър-председателя на Оливер Вархеи, което се различава. Но преди по-малко от два часа министър-председателят преди заседание на Министерския съвет споделя, че в дневния ред на Министерския съвет ще бъде включено решение, с което, цитирам: „Всяко предложение, различно от рамковата позиция на Република България, да бъде изпращано веднага на Външната комисия, забележете – не на Народното събрание, а на Външната комисия в Народното събрание, от постоянния представител на Република България.“ Няма да коментирам, че това решение, цитирам го, е в нарушение в нарушение на ПМС № 85, където външният министър – председател на Съвета по европейските въпроси, външният министър внася като решение на Министерския съвет позицията на България в Съвета „Общи въпроси“ в Европейския съвет. Та въпросът ми е: какви са тези отклонения от рамковата позиция, изобщо готвило ли е Външно това решение, знае ли за това решение на Министерския съвет и с каква цел според Вас се прави това решение на Министерския съвет? На мен ми се струва, че е опит отново да се заобикаля Външното министерство,

Господин Председател, дами и господа народни представители! Госпожо Захариева, не съм запозната с Проекта на РМС поради факта, че бях извикана на изслушване. Нямам информация този проект да е изпратен за предварително съгласуване във Външното министерство. Не съм запозната със самия текст Абсолютно сте права, че позициите, които България трябва да представя в рамките на Европейския съюз, изключение на ОБППС, минават през Съвета по европейски въпроси, за което всъщност на днешното заседание на Министерския съвет, на което аз не присъствам – присъства заместник-министър, сме представили рамкова позиция за предстоящото заседание, така, както изисква законът и така както е съгласувано с всички останали министерства. Не знам как ще протича тази процедура през Комисията по външна политика и така нататък, и какво се цели. Аз вече се опитах в допълнение да Ви запозная с това какво Външно е постигнало в работните срещи с Френското с Френското председателство до етап, до който наистина позволяват правомощията на Външното министерство. Затова подчертах няколко теми, които излизат от правомощията, и вече има процедура, знаете, внася се доклад, ако има нужда от промяна на рамковата позиция, от промяна на декларацията на Народното събрание. Процедурата мисля, че е ясна на всички Вас.

От групата на „Движение за права и свободи“ – въпрос? Заповядайте, господин Карадайъ.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 нашият въпрос е свързан точно с предмета на изслушването и аз ще Ви помоля да ми отговорите евентуално, ако има документи с гриф, да ни отговорите с да или не, а ако има публични документи, да ни ги представите. Въпросът ми е има ли доказателства дали твърденията в публичното пространство, които ги четем и ги слушаме в последно време, а понякога и от наши партньори,

България и становището на Консултативния съвет за национална сигурност по тази тема? И евентуално пък обратното – има ли доказателства, които категорично опровергават тези твърдения, които ги има в публичното пространство? Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. Заповядайте, госпожо Генчовска, за отговор.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 преразкажа, без да нарушавам Закона, последователност от действия и впоследствие вече ще Ви дам отговор на конкретните въпроси, които зададохте. На 24 май с имейл съветникът по външна политика на премиера предлага текст, всички имейли са във Външно министерство, който предвижда правата на българите, включването им в Конституцията и изпълнението на Договора от 2017 г. да бъдат извадени от преговорната рамка и да бъдат включени в необвързващи изявления на Френското председателство – само изявления, и на президента на Европейския съюз, които неясно как вменяват на Европейската комисия ангажимент да следи

Сега реферирам вече към секретен документ – без да го казвам. На 31 март по време на среща с комисаря по разширяването точно тази позиция беше представена от него като вече договорена по инициатива на българската страна. Това естествено беше отразено в засекретена паметна бележка от срещата, която е в Деловодството на Народното събрание. Има и паметни бележки, които са открити и които преди време бяха изтекли в публичното пространство, от моя среща с комисаря по разширяването. Паметната бележка е в мен – мога да Ви я предоставя, ако представлява интерес. Това, което искам да Ви кажа, е, че от встъпването ми на тази позиция, благодарение на екипа на Външното министерство, само и единствено е отстоявана националната позиция съгласно рамковата позиция, съгласно Декларацията на Народното събрание и становищата и предложенията на Консултативния съвет за национална сигурност от 10 януари. Няма как да излезем от тази рамка, защото колегите – всички от Външно министерство, са професионалисти и няма как да нарушат процедурата. Ви казах, че в изложението си представих преговорите с колегите от Френското председателство, които наистина предлагат за краткия период, пак казвам, по-малко от месец, неща, които излизат извън правомощията на Външно министерство. Има процедура, когато се налага да се промени рамковата позиция, какво следва да се направи. Това мога да Ви кажа по отношение на Вашия въпрос. Благодаря Ви, госпожо Министър. От името на „БСП за България“ – Кристиан Вигенин. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Хубаво е, че минахме повече по същество в дискусията, тъй като според мен в ситуацията, в която се намираме по отношение на проблемите в отношенията с Република последното, от което имахме нужда, беше това, което се случи днес. Смятам, че с началото на това заседание и дискусията, която проведохме до момента, ние значително влошихме отношението към нас като парламент и разбира се, към външнополитическата ни позиция като правителство. Но така или иначе, нещата са такива, каквито са. Ще се опитаме оттук нататък да направим максималното, включително за да даде някаква яснота на българските граждани, които проследиха по БНТ 1 и БНР всичко, което се случи до момента, все пак, да имат малко повече яснота какво предстои оттук нататък и какви са следващите стъпки, независимо че Вие самата, госпожо Генчовска, сте вече в оставка. Не знам има ли вече внесен вот на недоверие към правителството, но каквото и да е, външнополитическият календар не чака нашите вътрешнополитически драми драми и дрязги. Та въпросът ми е, госпожо Генчовска, какви са следващите стъпки, дотолкова, доколкото другата седмица ние трябва да имаме много ясни позиции. Разбирам, че е внесена позиция в Министерския съвет, която предлага Министерството на външните работи. Може ли да ни запознаете какви са основните елементи в нея, тя не е секретна? И бих казал само, че отправям към Вас предложение тези паметни записки, за да не бъдат използвани като някакъв опит тук да се внушават неща, които не отговарят на истината, да бъдат разсекретени, който ги е засекретил, може да ги разсекрети, да бъдат запознати всички – не само ние, народните представители, за да ги интерпретираме, а всички български граждани да знаят какво пише в тези паметни записки. И доколкото имаше внушение за състав на престъпление, ако Вие считате, че има такова, информирали ли сте ДАНС, че българският министър-председател осъществява престъпление против Републиката?

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Вигенин, това, което казахте, че има Проект на решение на Министерския съвет Външно министерство да внесе доклад, аз останах с друго впечатление от това, което госпожа Захариева каза всъщност.

На Вашия въпрос, господин Вигенин, какво предстои по отношение на процедурата в Европейския съюз, предполагам имате предвид, аз Ви запознах какво е направило Външно по отношение на преговорния процес и предложенията, които се правят от Френското председателство. Това, което предстои, при положение че е внесено предложение на Министерския съвет, което изисква Комисията по външна политика да предлага на Народното събрание, очевидно трябва да спазваме тази процедура. Предполагам, че решението е минало днес на Министерски съвет и може Комисията по външна политика да поиска от Министерството на външните работи информация докъде са стигнали преговорните процеси, в резултат на което председателят на Комисията по външна политика да направи предложение, ако прецени, за евентуална промяна или надграждане на рамковата позиция. Нали вървим по логиката на събитията от днешния ден?! По отношение на Европейския съюз знаете, мисля, че днес има заседание на Комитета на постоянните представители, където по всяка вероятност ще бъде поставен въпросът за европейската интеграция, за разширяването, което касае не само Република Северна Македония, а и Албания. Очакваме да видим какви са резултатите, какво Френското председателство ще предложи като времеви график до края на Председателството. Благодаря Ви, госпожо Министър. Тошко Йорданов от името на парламентарната група на „Има такъв народ“.

стана ясно, че министър-председателят се опитва да прескочи Външно министерство и в момента с това, което е пуснал в Министерския съвет за одобрение.

на паралелен процес, искам госпожа Генчовска да ме запознае със съдържанието и с думите на Оливер Вархеи, които е казал на 31 март тази година при среща със заместник-министъра Васил Георгиев. Благодарим за въпроса, господин Йорданов. Заповядайте, госпожо Генчовска.

Аз не съм автор на документа, за да разсекретявам документа.

„Демократична България“ е наред за въпрос. Заповядайте, господин Иванов.

Радвам се, че освежавам тук иначе доста неприятния дух. Госпожо Министър в оставка, за съжаление, това, което се случва в момента, няма нищо общо с нашата политика по отношение на Македония и нашите отношения с Македония. Което все ми се струва, че би трябвало да са достатъчно важни, за да не ги ползваме като тежък предмет, който да го мятаме по едно правителство, което част от залата иска да свали. Това е абсолютно тяхно право – на опозицията, в рамките на демократичния процес. Просто ми се струва, че трябваше да се използват някакви други средства. Но така или иначе, тъй като това е тежкият предмет, който се използва, и се говорят патетики, между другото, цитират се членове от Наказателния кодекс. Господин Чолаков, стана ми много неудобно в този момент – ние не сме съд,

ал. 1: „Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната.“ И ми се иска, госпожо Министър, да ми разтълкувате как в своята дейност сте интерпретирали тази норма. Министерският съвет се ръководи от министър-председателя, нали така? Вие направихте разделение между стратегически и политически въпроси в началото на своето изслушване, бихте ли ни обяснили в цялата тази мешавица от инсинуации и твърдения, които, между другото, се различават, защото казахте, че става дума за обсъждания, след което едва ли не инкриминирахте, че някой е предложил някакви текстове в рамките на предварителни обсъждания, след което цитирахте твърдение на комисаря Вархеи, че е имал някакъв ангажимент или договорено нещо, което няма как технически да е вярно, защото, за да бъде договорено, то трябва да мине през определена институционална рамка. В този смисъл, ако Вархеи смята, че е договорено нещо, при положение че то е предмет на решение на Народното събрание защо това ангажира България – грешка на Вархеи? Така или иначе, моля да ми поясните: в какво се изразява ръководството на външната политика от страна на премиера? Какви са неговите права

Казахте, че първата Ви реплика към външния министър на Северна Македония е била: „Разговаряйте само с мен.“ Само с Вас?! Тоест, смятате ли, че премиерът на Републиката, който и да е той, има право да обсъжда тема, толкова голяма и важна, каквато са отношенията със Северна Македония, с комисар, с председател на Европейската комисия? Защото и аз, и господин Йорданов бяхме на среща с председателя на Европейската комисия и тази тема беше обсъждана. Искам да знам дали с господин Йорданов сме съучастници в престъпление, след като сме обсъждали? Искам да попитам Вие как сте съгласували Вашите действия с премиера, как сте ги съгласували с лидера на политическата формация, която Ви е излъчила, защото, ако смятаме, че е имало две външни политики, трябва да разберем чия е втората? На мен от текста на Конституцията ми се струва, че все пак водеща роля има премиерът. Ако не е водещата роля на премиера, чия е водещата роля? Външно министерство е някаква държава в държавата?! Как се съотнасят двете неща? Ако политически лидер от управляващата

Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Генчовска. Вие сте прав, господин Иванов, че външната политика на Република България се извършва от Министерския съвет, защото тя има много измерения. Винаги,

Така че министър-председателят е информиран за всяко действие от страна на Външно министерство. Разбира се, че той има право да се среща и да разговаря с външния министър на Република Северна Македония, но моята реплика към външния министър на Република Северна Македония не беше да комуникира само с мен и да не комуникира с министър председателя, тя беше по отношение на субекти, които са членове на екипа на министър-председателя – за това ставаше въпрос. Външно министерство отговаря изцяло за защита на националните интереси, по отношение на Република Северна Македония – в рамките на документите, които всички много добре знаете. Никога не е излизало от тези рамки. Както може би видяхте и чухте в моето изложение, аз никъде не казвам, че премиерът е

първо искам да Ви поздравя за това, че през тези шест месеца, докато сте на поста, Вие защитавахте изключително упорито и последователно българската национална кауза – нещо, в което имах възможност да се уверя лично още в началото на тази година, когато беше Консултативният съвет по национална сигурност, посветен на Македония. Съответно искам да кажа и друго нещо. Радвам се, че все пак, макар и да не успява всичко да стане ясно тук, в това открито заседание Вие казахте нещо в самото начало на Вашия доклад пред нас, което беше казано още преди шест месеца на Консултативния съвет по национална сигурност, а именно за начина, по който нашата западна съседка саботира двустранните преговори и се опитва да намери посредници, опитва се да търси някакви вътрешни лобита тук, в България, опитва се да упражнява натиск върху България и така нататък – все неща, които беше много важно да се чуят публично тук. Когато Вие сте били на най-различни срещи на всякакво ниво с нашите партньори от Европейския съюз, Вие неотклонно и последователно сте защитавала националния интерес, включително в много от Вашите разговори с еврокомисаря по разширяването Оливер Вархеи. Повтарям Вархеи, а не Вархои, както беше казано преди малко. Имам конкретен въпрос към Вас и искам да ми отговорите максимално простичко с да или не, ако е възможно, защото така или иначе няма смисъл от повече увъртания – мисля, че за всички е ясно. На 17 февруари тази година Оливер Вархеи е имал среща с нашия министър-председател. Срещата е широкомащабна, разговаряли са по най-различни въпроси, включително и по темата за Македония. След това, в края на месеца Вие сте имали втора среща с Вархеи, отделно от първата, разбира се, на която Вие сте споменали и всъщност сте повторили това, което казахте на нас и което в самото начало на годината повторихте на Консултативния съвет по национална сигурност, а именно за начина, по който подхожда македонската страна, обосновавайки и аргументирайки българската позиция за това, че проблемът не е в нас, а в тях, за това, че с подобен тип поведение, което води до отстъп от позиции, които веднъж са били договорени, македонската страна рискува да не получи вдигане на ветото, а по-скоро работи в посока да се затвърди това вето. Изразили сте своите опасения за това, че най-вероятно в рамките на Френското председателство няма да имаме напредък и няма да имаме пробив в преговорния процес. Въпросът ми към Вас е следният: споделил ли е пред Вас Вархеи това, че на разговора си с Кирил Петков на 17 февруари Кирил Петков е поел пред него ангажимент,

Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Костадинов, срещата, към която препратихте, моята среща с комисаря по разширяването всъщност беше първата ми среща с комисаря Вархеи. На срещата присъстваха седем-осем души от екипа на Външно министерство и както винаги, на всички срещи, се изготвя паметна бележка от тази среща. Тази паметна бележка е открита

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Слушаме различни приказки. Лошото е, госпожо Генчовска, че Вие бяхте употребена като външен министър в цялата тази политическа драма, но лошото е, че пострада и българската външна политика и дипломация с всички неща, които които се говорят и които не се говорят като цяло. Аз слушах с интерес Вашия процес какво се е случило относно преговорите със Северна Македония. Не чух в него например частта, когато Бойко Борисов е свалил ветото в Европа, пропуснахте тази част. Също така не чух, разбрах, че председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ е посещавал Македония, това някакъв Ваш пратеник ли е бил, защото Вие сте от една партия – „Има такъв народ“, също не го чух във Вашия процес, имам предвид, нещо е договаряно, което ние не знаем ли, нещо е искано, което ние не знаем ли? Беше ми интересно да чуя в процеса, някак си беше доста избирателно направен като цяло. Така че на мен ми е интересно като човек, който преди малко заяви, че през последния месец Вие водите много усърдно преговорите и всичко, което се е случило, а всъщност това, което е договорено в последния месец от Министерството на външните работи, удовлетворява ли българските искания по Рамковата позиция, всъщност този месец, в който е свършена, дали Рамковата позиция е покрита? Защото това кога ще започне приемането като цяло на Северна Македония никога не е зависело от срокове. Много хора казват

Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Ананиев, ще започна отзад напред, от Вашия въпрос, който е по същество, и малко коментари по другите допълващи въпроси, ако може. Това, което работи екипът на Външно министерство, заедно с екипа на Френското председателство, в огромна степен покрива Рамковата позиция и я надхвърля, защото

това е въпрос, който изисква политическо решение по всяка вероятност от Народното събрание. Повдигнах въпроса и за позицията на България по така наречения македонски език, който също излиза излиза до известна степен от Рамковата позиция, отново изисква ново политическо решение. Така че прав сте, да, че не трябва да има срокове, но когато има едно добро предложение, аз затова изчетох какво е постигнало Външно министерство на този етап, но с изненада установих, че има решение на Министерския съвет, което вменява вече на Комисията по външна политика оттук насетне,

че вече излиза от Рамковата позиция по отношение на Конституцията, която не фигурира. Има предложение, аз го казах и какво е предложението и за Конституцията – предполагам, сте си го записали. По отношение на преговорния процес,

Не говорим за минали периоди, още повече да давам оценка на колеги, които са и външни министри или премиери. Това няма как да се случи тук. По отношение на посещенията на председателя на парламентарната група на „Има такъв народ“ аз не знам той какви индивидуални посещения е имал, но сме имали заедно едно посещение на 4 февруари, за да положим венец на гроба на Гоце Делчев, когато много добре знаете какво беше направено с българския флаг,

Господин Председателстващ, уважаеми колеги! Госпожо Министър, ще ми позволите понеже господин Христо Иванов в своя въпрос два пъти спомена моето име, не знам защо,

И продължавате, да. Прави са колегите – и продължавате. От Вас не очаквах да забранявате на народните представители малко да поразсъждаваме върху Наказателния кодекс, просто чисто теоретично, след като Вие го правите, пак да кажа, и го правехте, докато досадихте на всички, може би днес Вие разбирате смисъла на едно друго правило: „Не съдете, за да не бъдете съдени“, така че, недейте. Госпожо Генчовска, в медиите излязоха много пъти съобщения ли да ги нарека, подозрения ли, че в хода на разговорите, които министър-председателят е водил с представители на Европейската комисия и с държавни ръководители на други държави, са били приети условия от негова страна за обвързване на реализацията, на реализацията, отпускането или не знам как да го нарека, на средствата по Плана за възстановяване и развитие и оперативните програми с нашето съгласие за даване съгласие за начало на старта на преговорите с Република Северна Македония. Струва ми се, че средствата от оперативните програми и Плана за възстановяване и развитие на България ѝ се следват, те са наше право. И да преговаряш, отстъпвайки от права, за да нарушиш националния интерес, ми се струва ужасяващо. Моля Ви да ми отговорите на въпроса има ли индикации, че някой в България се е съгласявал

Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Чолаков, месеца, откакто съм министър, съм имала възможност само няколко пъти да придружавам министър-председателя на негови официални визити. Единствената среща, на която съм присъствала в рамките на негова официална визита, това беше първата официална визита в НАТО и в Европейския съюз, на която аз в последния момент бях включена и в делегацията. Тогава беше единствената среща, на която съм присъствала с представители на Европейската комисия и тази тема не беше повдигната. Не съм присъствала на други срещи с представители на Европейската комисия.

видно е от медиите, че в момента е започнало заседание на Министерския съвет. Вие не присъствате на него, но съм сигурен, че като министър, макар и в оставка, Вие имате абсолютно всички правомощия. Виждаме, че в момента се обсъжда точка, която е свързана именно с Република Северна Македония, поне министър-председателят Кирил Петков е обявил това. Запозната ли сте с тази точка? Присъстваше ли в предварителния дневен ред, който на Вас вчера Ви е станал известен, доколкото ми е ясно от практиката, или това е импровизация на момента на Кирил Петков? Моля, ако имате повече информация, да я предоставите на залата, разбира се, все пак, спазвайки законите на страната, предвид това, че е открито заседанието. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Имате думата за отговор. Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Анастасов, имам готовност да взема участие в заседанието на Министерския съвет, както вече казах, естествено с подготвена папка с материали и дневен ред. Идвайки на изслушването ми беше предоставена в последния момент нова точка от дневния ред, която аз върнах, защото няма как да присъствам едновременно на двете заседания. Не можах да се запозная, но предполагам, че в допълнителната папка е включена и точката, която цитирате. Аз отговорих преди на този въпрос – не съм запозната

Благодаря, господин Председател. Госпожо Генчовска, тъй като цял ден се опитваме да разберем истината и да спазим закона, видимо ще е трудно, ще направим всичко възможно това да се случи, за да може народните представители да разберат всъщност каква е истината, но аз си позволих в публичното пространство още миналата седмица да запозная обществеността с нещо, което ми се случи при пряк разговор с министър-председателя, когато все още пътувахме като част от тази делегация в Украйна. Предполагам сте запозната, в публичното пространство изнесох едни записки на министър-председателя по отношение на неговата идея и неговата позиция и неговата политика, която се е стремял да води през цялото това време, свързана с Северна Македония. Въпросът ми в контекста на тези думи е следният: според Вас водена ли е такава политика от министър-председателя и от неговия външнополитически екип, а именно: първо вдигаме ветото и тогава всичко останало на думи, може би чрез някакви гаранции и преговорни рамки и прочее, но самият тайминг е важен от тази бележка, която показах в публичното пространство? Първо вдигаме ветото и тогава всичко останало. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Балабанов. Заповядайте за отговор. Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Балабанов, в предишен мой отговор, в който се опитах да не наруша закона, споменах за един имейл на съветника по външна политика, в който всъщност се посочва точно тази теза, за която Вие говорите. Впоследствие вече отново реферираме към паметна бележка, която има гриф.

Току-що казахте, защото наистина господин Балабанов формулира един много фундаментален въпрос: дали цел на българската политика е да постигне, първо, пълно изпълнение на всички очаквания, окончателно, Северна Македония, дали това е реалистично, или това, което Вие ни представихте като свои постижения? Между другото, ми стана много интересно до каква степен ги определихте като единствено свое постижение, тоест никой друг няма никакво отношение към това. Президентът Макрон с кого е разговарял? Как точно са се водили диалозите между българското правителство и Френското председателство? Никой друг няма никаква роля за постиженията, но Вашите постижения, които Вие описахте и които мисля, че си заслужава да ги оставим незасегнати от тази вътрешнополитическа драма, те предполагат именно това – приемане на определени европейски гаранции, конкретизиране на ангажимента от страна на Северна Македония за последващи действия.

пакет, който предполага, първо, вдигане на ветото, след това промяна на Конституцията, след това провеждане на първата… Не, не, да го изясним това, защото наистина е важно. Позволете ми също така да попитам: Вие до каква степен сте координирали външнополитическите си действия и вътрешнополитическото си поведение с лидера на партията, която Ви е излъчила, за да изясним пак въпроса коя политика чия е била? И не на последно място, ако ние получим от Френското председателство определени предложения и тези предложения ги счетем, ако изобщо имаме политическа възможност да се занимаваме с тях, защото ние всичко ще изгорим в момента, и това правим. Кимате и сте съгласна с мен. Прави Ви чест. Но да речем, че получим нещо, което е доста близко до това, което сме си поставили като цели, и ако ние го приемем и то се случи наистина в срока до края на Френското председателство, къде е националното предателство?! Ако получим в този срок нещо, което ние не приемем, защото тук в тази зала ще се случи това нещо, какво е естеството на тези ангажименти, които премиерът е поемал, и къде е националното предателство?! Защото всички ангажименти биха могли да бъдат единствено и само под условие, че накрая ще се гласува тук, в тази зала. Аз лично съм казвал това на председателката на Европейската комисия, и да Ви кажа, дори тя да е останала или комисарят да е останал… Между другото, и на него съм казвал това аз лично.

не почива на абсолютно никакво разбиране на институционалната логика. Как могат да се приемат ангажименти за действия при условие на обвързана компетентност? ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте за отговор, госпожо Министър.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Иванов, никога не съм казала, че това са лично мои заслуги. Казах, че това са заслуги на експертния екип на Външното министерство и експертния екип на Френското председателство. По отношение на комуникацията между президента Макрон, тя е била, предполагам, с президента Радев и с министър председателя, на които аз не съм присъствала. Знаете, че и съветници на президента Макрон посетиха. Имаше среща с екипа на президента Радев и с екипа на министър председателя. Казвам заслуги, защото наистина времето е малко, а загубихме пет месеца да се обясняваме на европейските партньори, на комисари, на евроатлантически партньори каква е нашата позиция

Това е единствената позиция, която сме отстоявали. Ако имате предвид първо МПК вето, тоест преди първото МПК. Това е задължително стопроцентово условие да бъдат включени българите в Конституцията и да бъде завършена процедурата, след което вече ще бъде вдигнато ветото или МПК. (Реплика.) Не знам за какво вето говорите. Никой не говори за вето. Говорим за Първа междуправителствена конференция. По отношение на координацията с „Има такъв народ“. Всяка седмица парламентарната група на „Има такъв народ“ има заседание на групата, на което присъстват всички министри, които са излъчени от „Има такъв народ“, и на всяко такова заседание аз или мой заместник е информирал за този процес. Това са общо взето отговорите на въпросите ми. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Балабанов, имате думата за процедура.

ги задавам на база на някаква фактология, някакви неща, които съм показвал в публичното пространство. Това са факти. А сега, ако ще се доказват, разбира се, има законов ред, по който да се доказват тези неща – графологични експерти, детектори на лъжата. Говоря в в контекста на моя въпрос по отношение на това, което изкарах в публичното пространство тези две седмици. Но моля Ви, не позволявайте въпросите да се интерпретират като внушения от тази трибуна. Дайте да гледаме какви са фактите. Господин Иванов има възможност да се запознае с нещата, които така или иначе са в Секретното деловодство на Народното събрание. И дайте един път да дадем възможност, затова сме се събрали днес, тук е министърът на външните работи, да разберем фактологията, преди да се опитваме през въпрос да създаваме внушения, да изкривяваме мнение, да се опитваме да вкарваме чужди думи в устата на

Правя предложението към Вас, господин Председателстващ, и то по-скоро процедура по начина на водене, тъй като, моля, когато всеки един се изказва чрез усещания, внушения или каквото и да било от тази зала,

Господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Днес ставаме свидетели на хронологията на едно безупречно, съвършено, перфектно национално предателство. Част от това предателство е предателство спрямо българския език, за което чухме по рано. Та въпросът ми в тази връзка е: какъв точно ангажимент е поеман и с какви мотиви министър-председателят и неговият екип са отказали да защитават истината, а именно че така нареченият македонски език е книжовна норма на българския език? Защото може да стане така, че утре някой да има претенции за други езици, замаскирани като самостоятелни езици, които също са диалектна форма на българския език. Какъв точно ангажимент е поеман, с какви мотиви е обосновано това, защо българската държава в лицето на министър-председателя се е отказала от това да защитава истината и нашия роден български език? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ Благодаря Ви, господин Георгиев. Заповядайте за отговор, госпожо Министър.

пак реферирам към предишен мой отговор, в който споменах за имейл от външнополитическия съветник на министър-председателя за проект на нова рамкова позиция, в която изцяло отсъства нашата позиция такава, каквато е формулирана към настоящия момент.

предишното редовно правителство, не е включено в рамковата позиция. Посоката, в която се е вървяло от страна на външнополитическия съветник, е именно приемане на това португалско предложение, което са едни едностранни декларации с формулировки съответно на българската позиция и формулировка на езика от страна на колегите от Република Северна Македония,

Благодаря Ви, госпожо Министър. Колеги, продължаваме с отношение на парламентарните групи. От „Продължаваме Промяната“? Заповядайте, господин Гюров. Благодаря, господин Председател. Едно кратко обобщение на това, което видяхме днес. Да, загубихме много парламентарно време, загубихме много време и на българските граждани, но искахме да ги информираме за нещо, което тях би трябвало да ги вълнува дълбоко. Ние затова предложихме това изслушване да бъде открито, за да може да не се правят инсинуации, да се кажат всички факти и всеки да си направи сам изводите от това, което чухме. Какво видяхме? Естествено, както споменах и по-рано, един евтин сценарий. В този сценарий се правиха инсинуации, говореха се забележки, за ангажименти. Повече за това след малко. Но на този етап това, което видяхме, е, че имаше подготвен един сценарий. Госпожа Генчовска беше подготвена за този сценарий, но не отговори на нито един от нашите въпроси, които бяха абсолютно конкретни, ясни въпроси, на които можеше да се отговори кратко с „да“ или с „не“. Ние не чухме тези отговори. Не знаем защо, след като искаме да запознаем хората, искаме да видим каква е била фактологията, какво се е случило, къде е имало предателство, подвеждане на хората. Ние такива неща не чухме, не чухме отговори на тези въпроси. Забележете, не защото те са с гриф „Строго секретно“ или се реферират към документи, които не са публични – не, просто нямаше отговор. (Ръкопляскания Да, тези документи са входирани, всеки ще може да се запознае с тях. Аз призовавам госпожа Генчовска, след като го е засекретила този документ, защо го е засекретила, първо?! Второ, дали е запознат министър-председателят със съдържанието на тази паметна бележка? Каква е била неговата реакция? И разсекретете тези документи (реплики), който и да ги е засекретил, нека да ги видят всички, нека да ги види българското общество, за да си направи своите изводи. Аз няма да продължа в този сценарий. Аз искам да говоря с факти – с това, което чухме днес, и то чухме не от друг, а от министъра в оставка.

не да реферираме към някакви скрити салфетки, тоалетна хартия и така нататък, неща, върху които сме писали разни неща. Това беше първият факт поемане на ангажимент – някой поел ангажимент… Да, аз мисля, че се разбрахме тук, в залата, че е в правомощията на министър-председателя и на Министерския съвет да водят външната политика на България и в тези разговори е нормално да се водят преговори, да се дискутира, за да се търси най-доброто решение в защита на българския национален интерес. Ако е имало някакъв ангажимент, защо не сме видели досега отстъпление от тази рамкова позиция. Няма нищо такова, така че действия, които един такъв ангажимент предполага, ние не сме видели. Какво виждаме? Виждаме резултат – пак по думите на министъра в оставка, ние имаме един сравнително добър резултат, който ще очакваме да бъдем информирани в повече подробности. Този резултат не само защитава всички ангажименти от рамковата позиция, но и надгражда като например вписването на българския народ като държавотворен в Конституцията на Република Тоест какво имаме? От една страна, внушения, че нещо се случва, че се подрива националният интерес. От друга страна, едни много добри резултати, които всички ние очакваме да видим и които потвърждават, че действията, които са свършени през последните месеци всъщност, са били полезни и са довели до тези добри резултати. Да си приписваме тези резултати само на една ограничена група хора и да правим ситуации за други как те са се опитвали да провалят тази политика, извинявайте, но е подвеждащо. Така че аз затова се придържам към фактите и нещата, които Вие казахте тук в залата. Това се потвърди и от пресконференциите, които премиерът Петков даде заедно с господин Вархеи. Ако има такива ангажименти, защо господин Вархеи не каза пред медиите, пред всички граждани, че има такива ангажименти и той очаква те да бъдат спазени. Такова нещо ние не сме чули, независимо от това колко паметни бележки имате относно преговори, които са водени, което е изцяло в правомощията на премиера. Да, приключвам. Може би тук също да спомена – като ще изкарваме факти днес и говорим принципно за позиции, да кажем, че през 2020 г. не някой друг,

нашите европейски партньори в момента, че България си променя позицията. Нека да видим кой отстоява българските национални интереси така че ние да получим всичко, за което искаме, и повече, и кой отстъпва от българските национални интереси и прави зад гърба на Народното събрание действия, които ни поставят в една изключително лоша ситуация спрямо нашите европейски партньори. Между другото същото нещо, което това изслушване направи днес, тук за България и за силата на българската позиция. Благодаря. (Ръкопляскания от

Гюров, не знам дали загубихме време днес, но със сигурност Вие загубихте уважение, най-малкото с отказа и запъването да засекретим поне част от заседанието, поради простата причина, че от документите, които можехме да изчетем или към които реферира госпожа външният министър, можеха да се разберат неща, за които в момента излиза едва ли не, че спекулираме, а те са реалност. Аз не мога да си обясня нещо друго – как така Бойко Борисов е вдигнал ветото, като още има вето?! Как така ще го е вдигнал, значи не го е вдигнал?! да минем на заключението. Външната политика по принцип трябва да почива на приемственост, логика и план, който да се следва да се следва от всяко следващо правителство, защото е изградено на базата на някаква експертиза, на някаква информираност, на паметта на държавата. Рамковата позиция, декларацията на парламента, изградени по време на управлението на ГЕРБ, препотвърдени на Консултативния съвет по национална сигурност, дават яснота, защото това е в какви рамки трябва да се движи всяко едно следващо българско правителство, ако това правителство не е имало силата да промени тази рамка. Тъй като рамката не е променена, а са правени такива опити между другото и госпожа външният министър го каза. Дори твърдението, че не се е излизало от рамковата позиция, не е достатъчно коректно по простата причина, че очевидно съществуват опити да се излезе от нея, тоест да се предложи нова рамкова позиция, в която министър-председателят е бил готов да се откаже от основни позиции, заложени вече в тази рамкова позиция, която съществува, която продължава да бъде валидна. Тоест опитът е направен, той е бил неуспешен, но това не означава, че по време на срещите си министър-председателят Кирил Петков не е поемал ангажименти, както ни стана ясно по време на това изслушване. Очевидно е бил готов да се откаже от основни позиции, заложени в рамковата позиция, като формулата за езика, малцинствените претенции от страна на Република Северна Македония и така нататък – госпожа министърът го каза, Вие отказвате обаче да го чуете. В началото на декември месец във Външно министерство имаше документ, който беше резултат от работата на същото това Министерство на външните работи, в който Скопие очевидно заради последователната политика до декември беше започнало да приема и да проявява гъвкавост по отношение на българските искания. Дойде правителството на господин Петков и започна говорене за едни работни срещи, за работни групи, за самолетни линии, за автобусни линии, за влакови композиции, за какво ли не. Сигналът, който беше изпратен към Скопие, очевидно доведе до това Скопие да изтегли всичко, което бе постигнато до момента и да започне да разчита на външния начин, както каза госпожа външният министър, на външен натиск върху България, да разчита на това, че България през така наречения нов подход подход ще загърби старата си позиция – тази рамковата, тази, която е потвърдена на КСНС. Това започна да дава лоши резултати, тъй като бяха изпратени лоши сигнали от страна на България. България на практика даде сигнали на Скопие – забравете какво сме правили до момента, ние сега ще правим други неща. Тук по дебата за това дали Министерския съвет и каква водеща роля има министър-председателят по отношение на външната политика. Да, Министерският съвет има водеща роля във външната политика, но Министерският съвет във външната си политика както и във всяка една друга политика, се ръководи от експертизата на съответните министерства и от натрупания опит и памет. Тоест това, което трябва да прави министър-председателят, е да се опре на тази памет. Трябва да направи така, щото да координира и подреди говоренето и действията на институциите, така че да не се проектира слабост навън. Тъй като истината е, че отношенията ни с Република Северна Македония в последните месеци се усложниха, вместо да се оправят и подобрят, и това се дължи на различните сигнали, които са пристигали от отделни представители на българската държава – от една страна на Външно министерство и външния министър, от друга стара – министър-председателят. Това винаги се приема като признак на слабост от отсрещната страна и затова тя отказва да се придвижи напред и да прояви отговорно отношение към двустранния дневен ред. Това е факт. Ето това е факт, тъй като ние в момента в края на Френското председателство сме в задънена улица и нищо няма да можем да свършим, а можеше, ако беше продължена, ако не бяха давани тези сигнали в средата на декември месец от министър-председателя, можеше вече да е изработен такъв дневен ред, че да са удовлетворени двете страни и вече да сме го приключили този въпрос. (Председателят дава

Позицията на „Движение за права и свободи“ по разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани е ясно от много, много години. Ние сме категорично „за“, ние смятаме, че българският национален интерес да припомня тази позиция, е всички страни от Западните Балкани да станат членки. Като казвам всички страни, нямам предвид само Албания и Македония, и Сърбия, и Турция да станат членки на политикоикономическия клуб, в който членуваме ние – това е Европейският съюз, и на Военния клуб – това е НАТО. Някои от тях вече са – повечето във Военния клуб, защото само в това членство може да се гарантира стабилността, мирът и сигурността на Балканите. Цялата история показва, че друг път няма. Какво обаче се случи по сагата Македония. Днешният дебат показа няколко много тежки грешки. Първо, господин Председател, да се обърна към Вас – тази процедурна грешка да не закриете заседанието, тя има и още едно измерение – не е вярно, че в Секретна секция можем да прочетем материалите. Ходихме Първо ни казаха, че служителите са тук, председателят не ги пуска, защото всеки момент може да започне закрито заседание. Добре! Тогава не ни пращайте в Секретна секция да четем. Ние искаме да четем и да питаме. Второ, след това се разбра, че Вие още не сте подписали документите, за да бъдат те на разположение в Секретна секция. Това го казвам, за да е ясно в един без пет и твърдя, че това е така. Така че тук имаше процедурни хватки, които не са достойни по такава важна тема. Тук имаше и опити да се противопостави темата „бюджет – социална политика“ с темата „Македония“. Това пък изобщо ще го оставя без коментар. Ако някой в тази зала смята, че промяната на бюджета за тази година – поредната промяна, е по-важна от такъв сериозен външнополитически въпрос, какъвто е членството на Македония, значи нещо си е объркал професията и няма място в тази зала. (Реплика.) Не, защото чухме такива изявления. Какъв е според нас отговорът, който даде министърът на външните работи на въпроса на господин Карадайъ, Отговорът беше много ясен – да, съдържат се такива данни, че министър-председателят е поемал ангажименти, които не са в съответствие с документите. Да, господин Гюров, Министерският съвет осъществява външната политика, да министър-председателят също, не – съветниците не, нито по документ, нито по Правилник на Министерския съвет, нито по Конституция, нито по закони. Не знам коя е госпожа Чернева и въобще не ме вълнува, но да пише това и онова – това може да го прави само министър-председателят. Тя може да го прави от негово име, но по съответния начин – с неговия подпис и така нататък. Стана ясно, че са поемани такива ангажименти. Ние се постарахме да Ви обясним, без да имаме достъп до Секретна секция, че наши външнополитически партньори са ни го казвали, че е поемано. Мога да Ви кажа кой и къде, но след като прочета документите в Секретна секция, ще Ви го кажа, за да си го потвърдя. Знам, че е така, знам и какво има, и ние, цялата група, знаем. Поемани са такива ангажименти, които не са в съответствие с документите, не са в съответствие с Договора, не са в съответствие с решението на Министерския съвет, не са в съответствие с позицията на КСНС. Какво трябваше да направи министър-председателят? Да започне дебат тук, първо, да променим тук, да намерим консенсус и да тръгнем да решаваме въпроса. Защото с тази позиция на поемане на ангажименти – аз ще Ви свърша работа, фактически той бламира българския национален интерес, бламира и македонския. Защото ние трябваше да убедим българското обществено мнение, че влизането на Македония е съществен въпрос за националната ни сигурност. Ние, ние тук дето сме, а не министър-председателят! Ако той си е въобразил, че една птичка пролет прави, чака го тежко разочарование. Може да го чакат и по-сериозни законови неща, не знам. Затова смятам, господин Председател и колеги, че днес трябваше наистина да проведем един дебат, в който да видим тези неща. Аз Ви уверявам от името на нашата парламентарна група, че след като прочетем документите, паметните записки, които не са листчета паметната записка е документ с официално съдържание, нищо, че е записка, нищо, че е паметна. Тя по съответен ред върви – да не обясняваме и така нататък, тоест моментът, в който ние прочетем и видим, че други хора, други наши външнополитически партньори казват това, че той е поемал пред тях, ние ще го направим достояние на българската общественост. Няма никакво значение дали е секретно, дали не е. Секретни неща от българския народ по тази тема няма да позволим! Благодаря Ви. Благодаря, господин Цонев. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър в оставка, уважаеми колеги народни представители! Няколко думи и от нас в днешното изслушване. То, разбира се, беше едно силно разочароващо изслушване, тъй като, ако сме целели с това изслушване да дадем някаква перспектива за отношенията с Република Северна Македония в контекста на разширяването на Европейския съюз, ако сме искали да разясним на българските граждани какви позиции са защитавани, в момента се защитават и какво предстои, нищо такова не можахме да направим. Не се получи и другото. Очевидно целта на тази дискусия не е била реален дебат по политика – сериозен, какъвто приляга на държава с история като нашата, и с

Нека българските граждани, които всъщност проследиха днешния ни дебат, пак казвам, по БНТ 1, по Националното радио, да не остават с впечатление, че нещо кой знае какво се крие от тях. По отношение на въпроса и на тезата, че са поемани някакви ангажименти, аз не знам как се поемат ангажименти от министър-председателя. Очевидно това са някакви разговори, които са водени, но няма нито един официален документ, в който министър-председателят да е поискал някакво решение по въпроса, да се е ангажирал с подпис, с… И в тези записки има някакви твърдения на еврокомисаря, които може да са част и от преговорната му тактика. Аз не мога да кажа, че ние с такава сигурност може да се осланяме на това, това, което е казал в срещи, преразказвайки думи на министър-председателя. За мен това е малко – стигаме вече до етап абсурдност, и е наистина жалко. Аз искам да запазим добрия тон, разбира се, каквото и да се е случило и предстои да се случва в нашите отношения, трябва да запазим добрия тон, но мисля, че се преминаха някои граници днес, от което никой не спечели – загубихме всички. Пропуснахме възможността да обясним на българите какви са ни основните искания. В края на краищата и това трябваше да дискутираме – доколко е постижимо, докъде сме стигнали до момента и какво предстои. Нека да кажем още веднъж: изпълнението на Договора от 2017 г. до голяма степен е конкретизирано в конкретните неща, които сме поискали и които, доколкото разбирам, госпожо Генчовска, Вие сте конкретизирали още повече в последните си разговори в последния месец неща, които си струва да обсъдим в Комисията по външна политика може би, защото очевидно ще трябва по-специализираният орган да навлезе в повече детайли. Аз смятам, че решението на кабинета днес, доколкото разбирам, е взето – ако не е, вероятно ще се вземе, всякакви подобни предложения, свързани с присъединяването на Република Северна Македония и Албания, разбира се, към Европейския съюз да бъдат изпращани за обсъждане в Комисията по външна политика. От това по-голяма прозрачност няма. Дали е най-ефективният начин, аз не мога да кажа, но при всички случаи то ще пресече опитите за внушения, за предателства, за промени на позиции и така нататък. Що се отнася до преговорната позиция от 2019 г., то е решение на Министерския съвет. Впрочем Народното събрание има декларация, декларациите по принцип нямат задължителен характер, но искам отново да кажа, че за нас е задължително, каквото и да се случва оттук нататък в тези отношения – така, както е било досега, да продължи да бъде и занапред, да имаме максимално съгласие в българския парламент – управляващи и опозиция, да имаме съгласие на институциите по следващите стъпки, защото само един солиден процес – дългосрочен, може да ни гарантира реализацията на българските интереси, а не тези дребни заяждания и заигравки, на които сме свидетели напоследък. Искам да Ви кажа, че БСП всъщност е единствената партия от Коалицията, която постави Северна Македония и тяхното членство като червена линия. Тази позиция ние сме отстоявали, опитвали сме се опитвали сме се да водим диалог, да търсим стъпките, но тази позиция е отстоявана и ще бъде отстоявана. Само да припомня, че именно лидерът на „Има такъв народ“ предлагаше

Но кой какво говори, въпросът е, че ние сме на някакъв етап, от който трябва да имаме разумно продължение на тази политика. Аз призовавам оттук нататък всички – и колегите от ГЕРБ, от ДПС и останалите политически формации тук, да разговаряме сериозно, защото хората, българският народ няма да ни прости, ако ние по този начин продължим да се отнасяме към темата Република Северна Македония. Загубихме много време, но вярвам, че Народното събрание и в този си състав, в този си формат, все още с достойнство да продължи тази тема. Иначе, по принцип, да завърша с да завърша с една максима – наскоро ми попадна, на един журналист, който казваше, че ако едно нещо няма разумно продължение, нека поне да има достоен финал. И ако няма разумно продължение на съвместната ни работа в тази коалиция – предстои да видим, нека поне финалът да бъде с достойнство, а не начинът, по който го правим сега. Благодаря. (Ръкопляскания

Недоумявам как може един народен представител да каже, че с това заседание по темата Северна Македония ние сме загубили времето на българските граждани по тази тема?! Всеки, който казва това, не заслужава да бъде български народен представител, може би е някакъв друг. Второ, изслушването стана брутално ясно, че министър-председателят е заемал друга позиция, която е различна от решението на Народното събрание, от изявлението на всички на Консултативния съвет, от рамковата позиция. Самият факт, че се е опитвал да ги наруши, е национално предателство. Второ, позицията му за отстъпление на България по темата за така наречения език – македонски, който не съществува, е национално предателство! Ако мислите, че не е вярно, на мен лично ми е предлагал да измислим вариант да отстъпим пред македонците така, че те да се съгласят на това – и му беше много важно, каза: „Това е искане от тяхна страна“, пред мен. Това, което е казал на комисар Вархеи, е всичко друго, но абсолютно различно и встрани, в друга посока от изредените от мен решения на Народното събрание, рамкова позиция и изявления на Консултативния съвет. Това е национално предателство! За всички Вас, които твърдят, че една пресконференция има по-голяма стойност от подобни разговори, искам само да Ви кажа: представете си теоретичния вариант, в който група хора организират държавен преврат, публично казват, че не го правят, но те извършват ли с опита си за организация на държавен преврат национално предателство или не? Ако група хора се съберат и се опитват да вкарат България, да речем, в рамките на Османската империя – защо не, това ще бъде ли национално предателство, или това са просто разговори на хора, които иначе публично ще кажат нещо друго?! Така че фактите са ясни. Опитвал ли се е Кирил Петков

Заповядайте, господин Иванов – от името на „Демократична България“. Уважаеми колеги, за съжаление, наистина това, с което се занимаваме, има никакво отношение към българската политика по отношение на Северна Македония. Щях да кажа – почти никакво, но доколкото изобщо има някакво отношение, то е негативно и вредоносно, както каза и господин Вигенин. Това, което се случва, е един грозен разпад на управляващата коалиция, в който ние се опитвахме и се опитваме да не участваме, да не допринасяме за цялата тази грозотия, но понеже сега започна, – не започна, продължи да се експлоатира темата Северна Македония, която е прекалено важна, за да бъде заложена в борбата за краткосрочна власт в София, ще ми се наложи да изляза от този тон. На практика това, което се опитва да се случи с това изслушване – поредно, между другото, защото имаше вече закрито заседание по тази тема и по тези факти, втори път се вади тази тема с изключително и единствено пропагандна цел. И тази пропагандна цел е да се създаде легитимност на евентуален претендент за третия мандат, да се създаде морална легитимност на политическата формация, която вече е заявила намерение да бъде носител на третия мандат. В това, само по себе си, няма абсолютно нищо лошо – част е от демократичния Проблемът е, че за тази цел се използва толкова важна тема, по толкова вреден начин, защото резултатът от тази пропаганда, която – да си припомним кога започна, тя започна с един статус на господин Трифонов, в който тя беше свързана с неуспеха да бъде излъчен господин Каримански за гуверньор на БНБ и беше абсолютно ясно от този статус, че обвиненията в национално предателство са, така да се каже, в отмъщение за това, че този кадрови приоритет не беше реализиран. Впрочем, когато един ден се пише историята на тази кратка коалиция, ще се види, че важността на заемането на този пост беше по-важна от всичко останало. Огромно време, обществена енергия беше похабена за амбицията един човек да заеме един пост. Не знам дали в историята на България друг път и в такъв момент такова чудо се е случвало! И сега това продължава. Та, ние сме напът, госпожа министърката в оставка описа, че ние сме напът да получим, в резултат на усилията на Френското председателство и на различни институции в България – не само на Външно министерство, да получим една добра база за взимане на политически решения. Сигурно не е 100%, но доста близо до това. И ние няма да можем да се произнесем по тази база – като по въпроса, свързан с македонската политика, защото тя вече беше омазана с катран и пера, и изобщо опитът да се търси някакво решение беше инкриминиран. Оттук нататък нито един български министър-председател няма да посмее изобщо да води разговор, защото това ще бъде обявено по чл. 103 от Наказателния кодекс, който ни беше прочетен На практика се инкриминира самият опит да се водят разговори, да се търсят различни варианти, като опит за нарушение самата дискусия. Аз също би трябвало да бъда инкриминиран, защото лично аз съм участвал в срещи, пак казвам, и с еврокомисаря по разширяване, и с председателката на Европейската комисия. Впрочем и на двамата съм им казвал, че съм скептичен, че нещо ще се получи, колкото и това да е необходимо на България. Не на Северна Македония. Ние, и искам да го напомня това, имаме наш собствен, национален интерес да бъдем заедно в европейското семейство с онези хора отвъд границата, с които твърдим, че нещо ни свързва. Но нищо не ни интересува, свързано с тези хора. Смразихме се с тях в огромна степен, за да се занимаваме с евтина, пошла борба за власт тук, днес. И не само днес. Идвайки насам днес, а аз гледах вкъщи портрети на хора, които са инвестирали живота си в каузата Македония, и ме е срам пред тези портрети – от това, което правим с тази тема, и с опита да се намерят някакви решения в една изключително сложна обстановка, с това да се водят разговори, да се водят консултации, и с докарването до абсурдна невъзможност да се води политически диалог между три страни – между България, Северна Македония и всички институции в Брюксел. До абсурд докарахме всичко това! Ние, колеги, днес изпадаме в колективна политическа невменяемост и жертваме самата идея за това, че с участието на България може да се обсъжда по-нататъшното разширение на Европейския съюз. Нашият провал няма да бъде просто провал на един етап от преговорите между България и Северна Македония, нашият провал ще бъде провал за самата идея, че по-нататък има смисъл да се разширява Европейският съюз на територията на Западните Балкани. Това е монументално престъпление, да Ви кажа – политическо, не по Наказателния кодекс, но това не го прави по-малко съдбовно. Благодаря, господин Иванов. И последното отношение – Костадин Костадинов. Господин Председател, това изслушване днес беше много полезно, защото освен всичко друго се случи и пред очите на милиони българи, разбира се, и пред очите на журналистите и смятам, че всеки един, който наблюдаваше днес това, което се изчете, говори и каза тук в залата, си направи своите изводи. Аз ще направя един обаче не много приятен исторически паралел, който вметнах преди малко, докато коментирахме дали трябва да бъде открито, или закрито заседанието. За последен път подобен тип разговори по отношение на Македония, водещи до обвинения в предателство, са водени тук през 1946-а и 1947 г. Те завършват с това, че тогавашната управляваща партия, то всъщност даже все още не е било партия само, а коалиция – Отечественият фронт, взема решение да изхвърли една от партиите – БЗНС на Никола Петков, самият Никола Петков е екзекутиран след това в един доста бърз, фарсов, пародиен съдебен процес, а партията е разпусната. Една от темите, която всъщност тогава служи за основа на разлома вътре в коалицията, е Македония, защото в Благоевградска област – тогава все още Петричка околия, започва процес на насилствена македонизация. македонизация. Между другото, тогава, ако погледнете стенограмите на Народното събрание, защото те, слава богу, не са секретни, всеки един може да ги погледне и са публикувани отдавна, не се различават много от тези, които сега тук слушаме. Никола Петков и неговата партия обвиняват управляващата коалиция, че осъществява национално предателство по темата Македония. Георги Димитров тогава обяснява обратното – напротив, ние помагаме на хората в Македония и осъществяваме своя интернационален дълг. Ние помагаме за изграждането на един нов път за развитие на Македония. Това звучи ли Ви познато? Само сменете интернационален с европейски и горе-долу нещата ще се нагласят. Едно към едно е ситуация сега колкото и на някой да не му харесва. Историята, за съжаление, понякога се повтаря като фарс. Към настоящия момент това, което се случи, беше и всички го видяхме, че нашият министър-председател се е опитвал да води паралелна политика. Видя се и отговорът, който аз получих от госпожа Генчовска за това, което, слава богу, не е секретно и се видя, че той е поемал ангажименти пред комисаря по разширяването на Европейския съюз. Да не говорим за това, че стана ясно, че българската държава е готова, в лицето на Кирил Петков, все пак той представлява държавата в момента, бидейки глава на изпълнителната власт, да се откаже от един от основните фундаменти на българската позиция по отношение на македонския въпрос, и то е, че няма македонски език. Всякакви други формули, формулировки, хипотези и други подобни хлъзгави постановки си чисто национално предателство, защото сега и аз, и всеки един от нас може да започне да говори на диалект и да почне да претендира, че това е отделен език. В Македония се говори на български език! Това е официалната позиция на българската държава. Впрочем използвам нарочно името Македония, защото това название Северна Македония е изкуствено – не се знае още колко дълго време ще просъществува и то беше в резултат на наложен натиск от страна на Гърция, срещу който нашата държава навремето беше против. Борисов си смени рязко позицията обаче след един не чак толкова тежък като сегашния натиск срещу България, но пак натиск за това да приемем позицията по името Северна Македония. Тоест, ние не за първи път сме подлагани на сериозна преса, за да променим позицията си и да се съгласим с нещо, и то на каква цена? На цената на това, че някой ще ни гарантира извън нашите двустранни взаимоотношения едно положително развитие по процеса. Дали ще е Европейският съюз, Европейската комисия или Макрон всичко това е адски несериозно и между другото, звучи като оправдание. Няма сила, която да накара тези хора в Македония, които в момента управляват държавата, да предприемат действия, обратни на тези, които са заявили пред собственото си общество, защото са заложници на поредица от политики, провеждани последните 90 години в Македония. Между другото, да кажа нещо, което е точно обратното на това, което беше споменато преди малко – за това, че сме се смразили с хората в Македония. Нищо подобно. Който говори това нещо, просто не познава нашите сънародници от другата страна на границата. Има огромна разлика между мнението на хората по улиците и това, което изразяват техните народни представители в парламента. Адски същата ситуация, между другото, като в България – и тук е така, което създава усещането до каква степен народните представители са народни, но това е друга тема. Нищо ново под слънцето. Ние сме си един народ в две държави и от едни и същи болести страдаме както в добрия, така и в лошия смисъл на думата. За националното предателство може много да се говори, но има една основна дефиниция всъщност за това какво представлява национално предателство – нещо, което се разминава с интересите на нацията и с интересите на държавата. Имаме ли ние интерес да признаем македонския език? Не. Имаме ли ние интерес да се съгласим с кражбата на история и фалшификацията на история? Не, разбира се. Имаме ли ние интерес да се съгласим с присвояването на българската култура? Не. Имаме ли ние интерес да отстъпваме пред многобройните провокации, които са осъществявани от страна на стария сърбо-комунистически елит в Македония? Не, разбира се. Какъв е нашият интерес? Нашият интерес е България и Македония да бъдат една държава. Тук се говори за това, че нашият интерес е България да подкрепя членството на Македония в Европейския съюз. Да, безспорно, само че не на всяка цена. И както беше казано много ясно в самото начало от страна на госпожа Генчовска, проблемът не е в нас, проблемът е в македонската страна и ние като членове на Европейския съюз трябва да използваме членството си, за да упражняваме натиск чрез нашите партньори върху Македония, а не нашите партньори да упражняват натиск върху нас чрез Македония. Благодаря. (Ръкопляскания от Преди да дам почивка, колеги, тъй като ще има допуск до залата за следващата точка, заповядайте, господин Каримански да направите процедурното предложение, което да гласуваме, за да не започнем веднага след почивката с гласуване.

Петя Малакова – началник-отдел в дирекция „Трудова право, обществено осигуряване и условия на труд“, и от Националния осигурителен институт: Ивайло Иванов – управител, Весела Караиванова – подуправител, Драгомир Драганов – директор на дирекция „Анализи, планиране и прогнозиране“, както и Снежанка Малакова – директор на дирекция „Правна“. Благодаря Ви.

МИНЧЕВ: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Каримански за допуск до залата за следващата точка от дневния ред на: господин Лазаров, госпожа Петя Малакова, господин Иванов, господин Драганов, госпожа Караиванова и Снежанка Малакова също. Режим на гласуване.

Почивката ще бъде 30 минути. да заповядат в залата след почивката все пак ще гледаме Закона за изменение на държавния бюджет. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Иванов. Обявявам почивка 30 минути, след което започваме с докладите.